Шановні народні депутати, у зв'язку з вимогою 153 народних депутатів України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради ми проводимо сьогодні позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Перелік питань, які передбачені до розгляду на позачерговому засіданні, вам надано. Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації і нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "за" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні народні депутати, готові реєструватися? Прошу народних депутатів зареєструватися. В залі зареєстровано 214 народних депутатів. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим. Шановні колеги, вам розданий порядок денний, але, я наскільки розумію, з цього порядку денного в нас до розгляду готово… Секундочку, одну секундочку, бо там деякі не включені, я попрошу одну секунду.

Тоді будемо йти почергово, оскільки перший законопроект, який винесений, готовий. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України… З процедури? Будь ласка, Мотовиловець. Шановний головуючий, у нас нема спікера Верховної Ради, будь-який закон не буде підписаний. Нам треба ставити на голосування закриття сесії і не заходити ні в які питання. Спікера немає, нового не обрано, виконуючий обов'язки не має права підписувати. Підписувати закони ви не маєте права. Треба закрити цю сесію і повернутися після вибору спікера до всіх питань. Ми зараз не маємо можливість розглядати будь-яке питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте всім з процедури тоді дамо, тільки прошу такі речі завчасніше аби мені отримати. Артур, будь ласка.

якщо немає Голови, його обов'язки виконує перший віцеспікер; після того, якщо він не може виконувати обов'язки, виконує спікер парламенту, навіть якщо це заступник голови парламенту. Якщо навіть це неможливо, то тоді, як ви обирали, є процедура аd hoc, коли головуючий обирається з-поміж депутатів в певних випадках. Тому ми спокійно можемо зараз продовжувати засідання під головуванням першого віцеспікера. Дякую за увагу. Шановний друже Андрій! По-перше, в історії України було вже, коли не було спікера - і нічого страшного, підписувалися потім закони. А, по-друге, я дуже не поділяю ваш песимізм щодо того, що голову парламенту не оберуть, наприклад, завтра. Тому нічого поганого не сталося, я думаю, що зараз парламент точно може працювати. Колеги вже сказали, що по Регламенту зараз у нас є перший віцеспікер, тому продовжуємо розглядати всі законопроекти згідно того порядку денного, який був визначений. Я не підписував це позачергове засідання, як народний депутат присутній, і, думаю, що всі колеги вже мають повагу до тих ініціаторів і законів, і позачергового засідання, щоб відпрацювати весь порядок денний. Дякую.

Кабмін веде з ними перемовини саме по соціальним законам. Два соціальних закони, які стоять в першому читанні, вони не будуть прийматися в цілому. Це про соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, і другий законопроект - про забезпечення осучаснення пенсій. Ну, о чем ми говоримо! Давайте за 20 хвилин швидко проголосуємо в першому читанні і покажемо громадянам, що ми дійсно можемо приймати соціальні закони. А не так, як люди стоять і говорять, що парламент повністю приймає антисоціальні речі. Колеги, про що говоримо? Перше читання. Будь ласка, давайте розпочинати сесію і голосувати безпосередньо за відповідні закони, за які підписалися 150 народних депутатів. Вас благають ті профспілки, які сьогодні стояли під Кабміном. Там були всі: там були медики, освітяни, гірники, всі були. Будь ласка! Дякую. Будь ласка, Володимир Юрійович, і після цього… І хто? І Наталія Юріївна, так? Будь ласка, Володимир Юрійович Арешонков. З великою повагою відношусь до своїх колег, які наполягають на важливості тих питань, які ми зараз маємо розглядати. Але якщо хтось хоче отримати те, що відбулося два тижні назад, коли ми зібралися і мали голосувати важливі законопроекти по фізичним особам-підприємцям, і чим це закінчилось, ви теж знаєте. Ви сьогодні хочете провалити важливі законопроекти по підняттю пенсійного забезпечення, по правам чорнобильців і таке інше? Давайте тоді входити, знаючи наперед, що не вистачає голосів. Ми пропонуємо провести сигнальне голосування. Якщо немає 226 голосів в залі, сьогодні ці важливі питання не розглядати.

Будь ласка, Тарас Іванович Батенко. 16:12:27 БАТЕНКО Т.І. Позачергове сесійне засідання оголошено, є порядок денний. Очевидно ми розглядаємо ті питання, які розглянуті комітетом, ті, які не розглянуті, ми не розглядаємо. Є два питання. Чого ми боїмося їх розглянути скороченою чи повною процедурою? Шановні представники монобільшості, я не думаю, що ви керуєтесь страхом не приймати ці закони. Якщо вони будуть прийняті в цьому залі, їх підпише новий Голова Верховної Ради України, не тікайте від людей. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дивіться, у мене показує - 244 карточки вставлено. тоді…Давайте порадимося, як ми це зробимо. Ви хочете сигнальне голосування? За що?

було оголошено проведення позачергового засідання, не сесії, колеги якісь там говорять, засідання Верховної Ради України. Головуючий оголосив відкриття такого засідання. Засідання відкрите, порядок денний розданий людям. Якщо хтось хоче зупинити позачергове засідання, голосуйте 226 про це - і тоді зупиняйте. Якщо ні, продовжуємо засідання. Все, по Регламенту діємо, діємо по Регламенту.

Шановні колеги, ви пам'ятаєте, по ФОПам коли ми працювали, я передав головуючому рішення Конституційного Суду, воно від 20 жовтня, ще було прийняте в далекому 2002 році, стосовно того, що повноваження Верховної Ради визначається… юридичне повноваження по статті 73 - 300 обраних народних депутатів, і приймали участь у розгляді справи не менше 226. Ми заблаговременно кажемо на смерть законопроектів, які виносяться. 241 зареєстрований. Те, що у вас карточок 240, це не каже, що їх 240. Поставте на реєстрацію особисто. Василь Іванович, у мене немає підстав два рази підряд ставити на реєстрацію, в Регламенті цього немає. Тому, шановні колеги, ми переходимо до розгляду проекту 4038. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Для розгляду цього питання… для вирішення цього питання необхідно набрати 150 голосів. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За – 172, а внизу пишеться – всього 240, бачите? 174, перепрошую. Проти – 8, утрималися – 9, не голосувало – 29. Я запрошую до слова доповідача – народну депутатку України Юлію Володимирівну Тимошенко. Співавтор – Цимбалюк Михайло Михайлович, будь ласка. Просто у мене записано перший автор – Юлія Володимирівна. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна президія, шановні народні депутати! Взагалі це була погана практика при попередньому Голові Верховної Ради, коли такі важливі законопроекти, які очікували до включення до порядку денного майже пів року, включаються в позачергове засідання. Я надіюся, що в майбутньому, як сказав колега по фракції Вадим Івченко, законопроекти, які очікують мільйони людей, будуть включатися в порядок денний сесії і ми будемо їх розглядати і насправді будемо їх ухвалювати. Законопроектом 4038 ми, співавтори, разом з Юлією Тимошенко і групою народних депутатів фракції "Батьківщина", пропонуємо повернутися до березневого осучаснення пенсій. Індексація пенсій здійснюється згідно із Законом України про індексацію грошових доходів громадян за нормами, що дасть можливість підвищувати доходи пенсіонерів та осіб з інвалідністю протягом року. Проведення щорічного березневого перерахунку пенсій з урахуванням не менше 80 відсотків показника зростання середньомісячної заробітної плати, доходу по Україні за минулий рік, але не менше зростання рівня інфляції, індексу споживчих цін за минулий рік. Наступне. Законопроектом пропонується при призначенні розмірів пенсії враховувати середню заробітну плату в країні за минулий рік. Шановні колеги, теперішній уряд уже нарешті з минулого року почав підвищувати пенсії на рівень інфляції, але не з березня, а тільки з травня місяця, за два місяці людям ніхто не повернув ці гроші. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Слово надається співдоповідачу, голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галині Миколаївні Третьяковій. Будь ласка, Галина Миколаївна. 16:18:41 ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Шановні народні депутати, вітаю всіх на позачерговій сесії! Хочу сказати, що ми з вами ще недавно, і Михайло Михайлович це знає, прийняли законопроект 4668 в першому читанні. Головою робочої групи по підготовці цього законопроекту на друге читання є Цимбалюк Михайло Михайлович. Цим законопроектом встановлюється дата щорічної індексації - 1 березня. Крім того, законопроектом 4668, який вже прийнято, встановлюється індексація держслужбовцям і військовим, яка була скасована в 2014-2015 роках. А тому, чому цей законопроект стоїть на позачергове, якщо вже є, прийнятий в першому читанні і фракція, представник фракції готує законопроект на друге читання, не знаю. Є рішення комітету щодо цього законопроекту, повернути цей законопроект суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дякую. Дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти для того, щоб обговорити цю законодавчу ініціативу.

Шановні присутні, ми дякуємо всім, хто знайшов можливість прийти, напевно, на одне з найнайважливіших сьогодні засідань парламенту, коли ми обговорюємо одне з найголовніших питань, яке стосується 11 мільйонів пенсіонерів нашої країни - людей, які віддали все своє життя служінню Батьківщині, людей, які сьогодні вимушені жити в холодних домівках та отримувати по 2 тисячі гривень пенсії. Вдумайтесь, у нас 8 мільйонів пенсіонерів в країні отримують пенсію до 4 тисяч гривень. Підніміть руку, будь ласка, в залі, хто зможе прожити в місяць на 2, 3 або 4 тисячі гривень. Підніміть руку. Жодного немає. Жодний не зможе вижити. Так навіщо ви тоді сьогодні оголосили в нашій країні геноцид для наших стариків? Навіщо ви зараз знущаєтесь над літніми людьми? І тому ми вас закликаємо, благаємо від імені профсоюзів, від імені соціальної ради України, від всієї нашої команди "Опозиційна платформа – За життя": маймо хоч трішечки совісті. Але сьогодні ми повинні проголосувати всі законопроекти, які оголошені на цій позачерговій сесії. Тому що наше завдання дати людям надію на те, що вони переживуть цю зиму, дати людям надію на те, що в цьому залі ще залишились ті, хто пам'ятають своїх бабусь, дідусів, ті, хто пам'ятають своїх перших вчителів, своїх лікарів, ті, хто пам'ятають, що наші старики нашу країну створювали та будували. Тому ми дуже вас дуже вас просимо підтримати всі законопроекти цього порядку денного. Дякуємо. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, я знову повертаюся до теми, як проходили чи проходять законопроекти і потрапляють в сесійну залу до розгляду. З квітня місяця команда "Батьківщини" зареєструвала цей законопроект. сьогодні початок жовтня, такий довгий шлях законопроекту, якого справді очікують майже 11 мільйонів наших пенсіонерів. А уряд тим часом обіцяв з 1 липня підняти доплати пенсіонерам, яким виповнилось 75 і більше років, а потім переніс це підвищення на 400 гривень аж до 1 жовтня. А для таких громадян, такої категорії, тих 400 гривень надзвичайно важливо, особливо в той момент, коли продукти харчування і деякі групи зросли втричі: це олія, це гречка і інші продукти першої необхідності. Шановні колеги, ми вважаємо, що такі законопроекти, і в Комітеті соціальної політики вони проходять і отримують підтримку для того, щоб вони вчасно потрапляли в порядок денний, і не на позачергові засідання, а як першочерговими повинні ухвалюватися в цій залі і служити для підтримки наших громадян. Ми вимагаємо як команда "Батьківщини", щоб питання соціальної політики стало основою формування урядової політики в бюджеті на наступний рік. Бо насправді це те, чи не єдине, що може підтримати сьогодні громадян в непростий час підвищення і комунальних платежів, і інших викликів. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Тарас Іванович Батенко, будь ласка, група "Партія "За майбутнє". 16:24:43 БАТЕНКО Т.І. Прошу передати слово народному депутату Антону Полякову. Дякую. Шановні колеги, з червня місяця ми збирали ці підписи, я особисто і наша депутатська група "За майбутнє". Там були законопроекти дуже гарні, всі соціальні, всі направлені на підняття пенсій та забезпечення наших незабезпечених верств населення: це чорнобильців, це дітей війни, це ветеранів. Але чомусь, коли ви тут цілий день розповідаєте про Регламент, про рівність, про все інше, до зали потрапило лише два законопроекти, і ми не можемо голосувати за всі. І коли ви сьогодні казали, що ми нарешті чогось добилися у цій залі, я теж підтримав відставку Разумкова, тому що розумію, що якщо людина становиться політичною, то це вже не незалежний Голова Верховної Ради. Але ж давайте будемо рівно працювати у цій залі. Якщо вам повністю не подобаються наші законопроекти, які за підняття пенсії, ми можемо до другого читання їх доопрацювати. Але ж 10 мільйонів людей, кожного разу, коли приїжджаєш на округ, вони просять, вони не можуть вижити, вони не можуть оплатити ваші тарифи, вашого уряду. Вони не можуть Вони не можуть купити собі ліки, вони не можуть купити собі поїсти. Це просто знущання, це тарифний та пенсійний геноцид. І зараз ми навіть не можемо повністю з вами зібратися. Це ганьба, друзі. Як ми можемо за щось взагалі голосувати, якщо нас нема навіть 226 людей? І всі ці законопроекти, які ми розробляли в тому числі з дітьми війни, з ветеранами, з пенсіонерами, всі ці законопроекти люди просили подати. Але ви навіть не можете їх винести в зал. Так про яку рівність ми ми тут можемо казати? Шановні друзі, як один з трьох кандидатів на Голову Верховної Ради хочу звернути вашу увагу. Дивіться, на жаль, це питання абсолютно нецікаве монобільшості. Вся опозиція присутня, а монобільшість у своїй більшості розійшлася. Тобто це не ділити крісла, це не збивати Разумкова, там, може, будуть якісь ще й фінансові за це бонуси. А тут якісь пенсії для громадян України, чи це цікаво комусь? Ні, це абсолютно нецікаво, розійшлись. Звичайно, за мого головування такої ганьби не буде, це я можу сказати точно. Що ми зараз з вами розглядаємо? Важливе питання - допомогти нашим пенсіонерам. Однозначно наша фракція "Європейської солідарності" голосує за. Однак я хочу попросити. Якщо я стану Головою, це я зроблю сам, а якщо ні – хочу попросити, щоб разом ми нарешті винесли наш законопроект 6006 з першим автором Петром Порошенком, який передбачає пенсію людям, як це роблять в Європі. Зараз Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ, не тому що ми молодці, щось класно зробили, а тому що всі країни світу отримали у зв'язку з COVID. Так кому треба їх віддати? Самим незахищеним. А хто самий незахищений в Україні з мінімальною пенсією 1 тисяча 800 гривень? Ні-ні, самі незахищені – це не Зеленський, ми знаємо, в нього на офшорах все є, це пенсіонери. І тому треба віддати їм і голосувати за це. Я прошу колег підтримати законопроект 6006. Я прошу винести його в зал. І тоді всі-всі українські пенсіонери отримають пенсію, отримають її в листопаді, напередодні опалювального сезону, в найважчий, напевно, момент, коли вони цього дуже потребують. Тож забудьте хоч на хвилину про крісла, хоч на хвилину про посади і зробіть дійсно щось правильне і добре для людей, "слугами" яких ви себе назвали.

ніж ви втрачаєте на нелегальному алкоголі, який досі продають. Це майже в два рази менше, ніж зараз тіньовий обіг цигарок. Це в два з половиною рази менше, ніж тіньовий обіг палива, палива, який теж продають. Державна фіскальна служба, а в майбутньому, тому що там буде один і той же самий голова, Бюро економічної безпеки, впритык не бачить цього. Це в десять разів менше, ніж ви втрачаєте на державних підприємствах, які мають заробляти гроші державі, а не окремим олігархам. Тому, шановні колеги, ось різниця, ми могли б зекономити і відправити ці гроші. Щонайменше 5 мільярдів гривень – це стільки, скільки ви хочете в цьому році додати собі на округи. Тому обирайте, чи голосувати за цей законопроект, чи ні. Дякую. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! Звичайно, що це важливо є розглядати соціальні питання нарешті. До вас, напевно, риторичне запитання: як часто ви всі їздите в різні регіони, на схід, на захід, і спілкуєтеся з мешканцями цих новостворених громад? Якщо ж ви їздите і з ними спілкуєтесь чи хоча б по телефону, у них зараз одне важливе питання: як їм на пенсію мінімальну в 1 гривень вижити – заплатити комуналку, заплатити за газ, заплатити за ліки? Тому нам потрібно зараз проголосувати цей законопроект і за основу, і в цілому. І хоча б кроком допомогти нашим пенсіонерам, нашим літнім людям, а особливо допомогти реабілітованим, дітям війни, яким ми так багато обіцяли про підняття виплат, а їх досі вони не мають. Тому закликаю вас в залі голосувати і цим зробити реальний крок назустріч нашим пенсіонерам. Дякую. Шановні колеги, всі висловилися. Переходимо до голосування. Дивіться, пропозиція комітету - повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Тому я її ставлю першу. Якщо вона не набирає, далі по статті 114 я буду ставити всі інші можливі варіанти. Готові голосувати? Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію комітету - повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій (реєстраційний номер проекту 4038). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. Наступна пропозиція, яку я ставлю, - це прийняти за основу згаданий законопроект (реєстраційний номер 4038). Шановні колеги, прошу голосувати. За-170 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Ставлю пропозицію направити до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект номер 4038. Прошу голосувати.

За-175 Рішення не прийнято. Закон відхилений. Секундочку. Давайте я попрошу керівників фракцій, підійдіть, будь ласка, до мене, ми порадимося з цієї ситуації. Будь ласка. Керівники фракцій, підійдіть, будь ласка, на одну секундочку.

Шановні колеги, було консенсуальне рішення про те, що тим фракціям, які бажають висловитися, ми надамо по дві хвилини, і приймемо загальне спільне рішення, яке близьке до того, що, враховуючи, що не набирають ці законопроекти необхідної кількості голосів і враховуючи, що не хочеться, щоб ці законопроекти були втрачені для парламенту, як ви відноситесь до пропозиції закрити сьогоднішнє засідання? Тому давайте ми почнемо, запишіться ті фракції, які бажають, шановні колеги, виступити.

Слово надається народному депутату Арешонкову Володимиру Юрійовичу, депутатська група "Довіра". 16:36:43 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановний пане головуючий, шановні колеги, ми повернулись до того, з чого починали. Всі визнають, всі фракції, всі групи визнають, що законопроекти надзвичайно важливі, вони для людей, вони про людей,: підняття пенсійного забезпечення, соціальний захист і таке інше. Немає такої політичної сили, яка була б проти. Але сьогодні ми знов переконуємося, що технічно складається так, що на цьому засіданні ми не можемо розглянути ці законопроекти: або людей не вистачає, або ще якісь моменти. Але ми наголошуємо, наша група "Довіра", законопроекти дуже важливі. Тому для того, щоб їх не втратити, ми підтримуємо сьогодні ініціативу зараз засідання закрити і повернутись потім до розгляду цих законопроектів, коли буде повна мобілізація в сесійній залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Юрійович. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. Позицію нашої фракції висловить пані Наталія Королевська. Шановні колеги, ми вважаємо, що це вирок цьому українському парламенту, цій монобільшості, "слугам народу", які дійсно сьогодні підтвердили свою справжню назву - "слуги олігархів". Тому що, коли було потрібно зібратися в парламенті для того, щоб проголосувати та підняти людям пенсії, для того, щоб сьогодні підтримати наших пенсіонерів, на жаль, вони не знайшли часу. Але ви знайшли час, коли повертали казино, коли ви розпродавали землю, коли ви змінювали спікера. На все це ви знаходите час. І тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, щоб першими, невідкладними законопроектами у п'ятницю повинні стояти ці закони - піднімуть людям пенсію, які повернуть справедливе нарахування та розрахунок формули пенсійної, які повернуть справедливість щодо чорнобильців, щодо державних службовців-пенсіонерів, щодо військових пенсіонерів, щодо рішень Конституційного Суду, які ми з Василем Івановичем Німченком Німченком та з багатьма народними депутатами вибороли в Конституційному Суді. Це той наш шанс українського парламенту дати людям надію, що все ж таки держава за них піклується. І тому ми вимагаємо питання підняття пенсій, питання сьогодні індексацій пенсій - це повинно бути одне із найголовніших питань цього парламенту. І ганьба тим, хто сьогодні проігнорували засідання, тим, хто сьогодні не спромігся проголосувати, і тим, хто, як боягузи, побігли звідси. Ви зараз провокуєте людей на соціальні протести. Для того, щоб вижити, треба сьогодні виходити на вулицю та вимагати від цього парламенту прийняття справедливих рішень. Дякую. Шановні українці, багато я бачив в стінах цього парламенту під час цього скликання. Бачив, коли на позачергові засідання виноситься питання повернення пільгового тарифу за перші 100 кіловат, ініційоване нашою депутатською групою, яке набирало 150-160 голосів і не проходило. Бачив, коли ми пропонували накласти мораторій на підвищення тарифів, і це було ще в цьому році, яку монобільшість блокували і воно не набирало необхідної кількості голосів. Але щоби навіть не поставити в порядок денний питання, що відбулося сьогодні, я такого ще не бачив. Наш колега Антон Поляков з літа виносив сім законопроектів, які мали сьогодні розглядатися, сім, про те, щоби діти війни отримували надбавку так, як учасники бойових дій; про те, щоби Кабмін не видавав пенсію, як він хоче, на картки пенсіонерам, а це 3,5 мільйона людей, а за заявою пенсіонера, який не може їздити в цих переповнених автобусах, яких вже мало в сільській місцевості, в банкомат; про те, щоби мінімальний розмір пенсії за віком дорівнювався дорівнювався мінімальній заробітній платі, з 1 січня – це 6 тисяч гривень. Ви могли би так само це збити тут під час голосування, але ви додумалися до неможливого – навіть не поставити в порядок денний цієї позачергової сесії. Тому наша депутатська група рада, що ми зараз це не розглянемо, бо я знаю ваш план: ви хотіли їх збити тут, не набравши необхідної кількості голосів. Голосуємо за те, щоб не розглядати зараз це питання і на наступне позачергове засідання виносимо всі сім законопроектів, які ініціювала депутатська група "Партія "За майбутнє". Слово надається народному депутату України Швачку Антону Олексійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 16:42:34 ШВАЧКО А.О. Прошу передати слово Галині Третьяковій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Третьякова Галина Миколаївна. Театр абсурду продовжується. "Слуги народу" вже прийняли законопроект і підтримали індексацію пенсій, індексацію держслужбовцям, військовим службовцям, вже встановлено в першому читанні 1 1 березня як дата щорічної індексації. 7 років чи більше, пан Немчінов краще знає, не вирішувалося рішення Конституційного Суду щодо Чорнобиля. Ми зробили це за 3 місяці після того, як КСУ прийняв нарешті більш-менш зрозумілий план, що має робити парламент для того, щоб встановити мінімальну пенсію чорнобильцям. Вона збільшена в два з половиною, в три рази, ви цього жодного разу не зробили. Оця фракція, яка каже, що вони індексували пенсію, вона за каденцію п'ятого експрезидента індексувала пенсію два рази: один раз - в жовтні 2017 року, і сказали, що це попередня індексація 2018-го; а потім в 2019-му, перед виборами. За всі роки, за 5 років, жодної індексації, крім цих двох перед виборами, і в 2017 році застосована формула, українці отримали три пенсійних віки: 60, 65 і 63. Хто про це знає у суспільстві? Це було зроблено утаємничено, оцим Гройсманом, який тут сидів і робив реформу, яку не узгоджував з громадянським суспільством. Тому не вам казати про підвищення пенсії. Ми зробили для 80 в цьому році одиноким більше ніж на 1 тисячу 200 щомісячно, не одноразову тисячу Юлії Володимирівни, а 1 тисячу 200 щомісячно. Ми заклали в наступний бюджет і в трирічну резолюцію 75 в наступному році, в цьому році з жовтня, і 70 в наступному році. Так ви боролися з бідністю? А той, хто каже, що у пенсії у нас найбільша бідність, отут казав, здається, у багатодітних родинах, їм потрібно допомагати. І зовсім не дитячими виплатами, а малозабезпеченим виплату, чого ви теж не зробили, прожитковий мінімум зменшили більше ніж…

Я не звертаюся до народних депутатів: ні до лотерейщиків, ні до ігорного бізнесу, які пограбували країну і тявкають зараз. Я звертаюся до українського народу. Чому я не звертаюся до депутатів, бо їх нема в залі, бо в залі менше 226, їм ця тема нецікава. Коли треба було знімати Разумкова, як зайчики, сиділи, а коли треба попіклуватися за народ… Ви вважаєте, що народ так добре живе? Підіть на вулицю спитайте - і ви отримаєте відповідь або по пиці отримаєте. Перша позиція, яку ми говоримо, - це енергетична криза, куди ви у 2020-2021 роках, маючи наші гроші, які ми висудили у РАО "Газпром" у вигляді 3 мільярдів доларів, ви їх розтринькали, розфінькали, розікрали, а сьогодні збираєтеся співати байки пенсіонерам, що вони гарно живуть? Не треба було приймати нових законів, достатньо було виконувати вимоги про індексацію пенсій у зв'язку з інфляцією, яку ви відтерміновуєте вже два роки. Дорогі друзі, я зараз хочу повідомити сенсаційну новину: два з половиною роки Порошенко не Президент, а ви не опозиція. Вже треба нести відповідальність перед народом, звітувати перед народом і не створювати парламентську кризу, яку ви зробили сьогодні, не даючи прийняти рішення по армії, по економіці, по енергетиці і по захисту людей. Ще раз кажу, ганьба вам, що сьогодні вас в залі нема! Дякую. Слово надається Вадиму Євгеновичу Івченку (так, я правильно розумію?) від "Батьківщини". Оскільки ми не записувалися, а домовилися просто по дві хвилини, то теж дві хвилини. І після цього, я думаю, приймемо консолідовані рішення, про які всі сказали, говорячи різними словами. Будь ласка, Вадим Євгенович. 16:47:28 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, "Батьківщина". Колеги, я сьомий рік в парламенті, я ще не бачив, коли депутати не збираються, щоб голосувати закони про індексацію пенсій. Я ще не бачив, коли депутати, коли стоять три з які виходять проти антисоціальної політики діючої влади, не збираються, щоб голосувати закони про збільшення пенсій і індексацію чорнобильцям. Я хочу нагадати голові комітету, що мінімальна пенсія за Юлії Тимошенко була 120 доларів по курсу 8, якщо вона не знає. І якщо голова комітету переплутала Юлину тисячу, так це Юлина тисяча була тим, хто хто втратив заощадження в Ощадбанку. Тому, будь ласка, тут рівняти не потрібно. А потрібно ці закони взяти і подивитися. Так ось, 1,7 мільйона чорнобильцям, де ми запропонували: інвалід І групи по Чорнобилю мав би отримати 12 тисяч, інвалід ІІ групи – 10 тисяч. Це те, що запропонувала Тимошенко. Інвалід ІІІ – 8,5. І ви ці закони сьогодні не хочете приймати. Про що ми говоримо, про яку соціальну політику? І ви говорите про індексацію пенсій, заробітних плат. Так де ж фракція монобільшості сьогодні була, коли люди вийшли? Вийшла "Батьківщина", вийшла "За майбутнє", вийшла ОПЗЖ, "Європейська солідарність", а де ви зі своєю так званою соціальною політикою? Я до чого веду, колеги. Подивіться, будь ласка, що пропозиції, які сьогодні дає опозиція, вони варті. Бо чорнобильців - 1,7 мільйона і пенсіонерів - 11,5 і всього потрібно з бюджету 4,9 мільярда, 4,9. А ви намагаєтесь їх оподаткувати, 18 мільярдів, 18 мільярдів, податком з кожного гектара. І повірте, це точно ваша помилка і це кінець буде через два роки цієї монобільшості і цим "слугам". Дякую. Шановні колеги, я думаю, що мудре рішення буде закрити сьогоднішнє засідання. Єдине що, справді ми втратили тиждень на цю політичну кризу, локдаун, назвіть його, як хочете. І завтра, враховуючи те, що у нас не обраний голова парламенту, ми теж втратимо цей час. Я не розумію, чому ми не зібралися на позачергове засідання по іншим питанням. У на справді проблема з субсидіями, давайте відверто, їх не вистачає, і це можна було б зробити. У нас справді проблема з коронавірусом, у нас не вистачає на це грошей, і знову ж таки цього не передбачено. У нас немає жодної копійки на підтримку підприємців, і це точно можна було б зробити. У нас… Я знаю, що немає, Галина Третьякова, я знаю, що немає, можна було поставити це на позачергове засідання, у вас є така можливість і у пана Президента. Але мудрим рішенням буде завтра відкласти це питання. Єдине що, останнє, щоб парламент, напевно, хоч трішки показав, що ми працюємо, у мене велике прохання до всіх Ігор Фріс, я про твій законопроект 5807 чую від всіх підприємців вже, напевно, тижня два. Давайте завтра хоча б його приймемо, покажемо, що ми, окрім політики, думаємо іноді про людей. Прошу це підтримати і завтра поставити в порядок денний. Дякую, сьогодні нам треба закривати. Дякую. Шановні колеги, я так розумію, що я підсумую і внесу пропозицію від всіх політичних партій, які представлені в парламенті. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую, колеги.